drago mi je da ste se vratili. Nadam se da ćete malo vratiti reda na sednicu, s obzirom da je potpredsednik koji vas je menjao izbegao da upozori prethodnog govornika na sve uvrede koje je izneo na račun niza lidera lidera opozicije, ali to nije ono što je problem. Problem je u tome što su naprednjaci samo hrabri i jaki onda kada nema ko da im odgovori. lako je biti hrabar i jak kada imaš 100% medijskog prostora, kada za šest godina vlasti ne izađeš ni na jedan direktan televizijski duel i onda glumiš da si veliki političar, da imaš veliku podršku naroda i da si nešto mnogo snažan i jak, a zapravo nikada nisi ni učestvovao ni u jednoj direktnoj televizijskoj debati, nikada nisi imao sučeljavanja između vlasti i opozicije.Vlade nema poslednjeg četvrtka u mesecu da odgovora na poslanička pitanja. Nema nijedne od sednica na aktuelnu temu koju smo tražili kada bi ministri morali doći i odgovarati na pitanje poslanika. Dakle, to je ta hrabrost SNS, napadati kada neko ne može da vam odgovori. I to je, mislim, uostalom i najbolja slika narodnih poslanika Marka Parezanovića i Marka Atlagića, koji dodvoravajući se lideru svoje stranke i kačeći njegove fotografije u svojim stanovima i kućama, misle da se mi vraćamo na vreme Josipa Broza Tita, kada možete ljude napadati, progoniti i maltretirati a da za to niko neće odgovarati.Dakle, mislim da nema razloga za tim. Mi smo ovde izneli jednu veoma konstruktivnu kritiku ovoga zakona. Ovaj zakon jednostavno radi za strane tajkune i strane interese. I ako vi imate problem da se suočite sa istinom da ne radite za interes građana Srbije, već za EU, to je

dnevni list 14. aprile gospodnje 2011. godine - policija češlja kralja stečaja Sašu Radulovića. Izvinite.

list piše - „stalno lupeta“, dakle citati, dan, sekunda, vi znate vrlo dobro da ja napamet neću pričati. To zna i Boško Obradović, to zna i Balša Božović kojeg sam citirao juče. Ja ga sad pozivam da se izvini

Vlade Srbije i ovog Visokog doma, Skupštine i ministra, bez obzira ko je, Nadimović ovde sedi, i njegovog ministarstva.Za svaki nadimak dan, sekundu, ali nije tačno da mi ne dozvoljavamo kritiku. Meni je žao što prethodni govornik nije bio u sali. Kritika nije što i medijski napadi i verbalni napadi. Kritika se zasniva na istinitosti iznetih činjenica, a sve drugo su napadi medijski koje vi radite svakodnevno, preko određenih tabloida. Nikada u istoriji, ponavljam, od 1805. godine, kao čovek struke, neka me demantuje istoričar,

Nema hrabrosti i prilike da se odgovori, je li? Pa, eto, odgovorio je kako je znao i umeo, taj koga to pitanje posebno zanima. A hrabrosti, koliko hrabrosti treba, dame i gospodo, da se ne obrušite na nekoga ko je slabiji ili ko nije u prilici da odgovori, a da vam meta bude desetogodišnjak? Koliko hrabrosti treba da se obrušite na desetogodišnjaka koji je pri tom i migrant, koji ni za šta kriv nije, što je napustio svoje rodno mesto u Avganistanu, što ga je put, eto, naveo u Srbiju?Koliko Srbiju?Koliko hrabrosti treba da se obrušite na to dete koje je bilo dobar drug, dobar čovek, kako to izgleda danas na ovoj planeti samo još deca jesu, pa je uz to što ima raskošan talenat za crtanje, napravilo izložbu lepih crteža, svojih crteža da pomogne drugu, dečaku koji koji je iz Srbije i time, naravno, dobilo i medijsku pažnju? Činjenica da je zbog te medijske pažnje bio u prilici da upozna Aleksandra Vučića, nekome je velikom hrabrom, izgleda, bila dovoljna da se sa omalovažavanjem odnosi prema tom desetogodišnjem dečaku. Jel to odnos prema onima koji su dovoljno snažni da nam odgovore, imaju prilike? Jel to junaštvo, jel to čojstvo? Hoće li takvim primerima da nas uče tim pojavama? Ništa više na temu hrabrosti na ovo ne treba da se doda.Što se tiče fotografija koje se drže po kućama, onaj ko sebi dozvoli taj nivo niskosti i nečoveštva može, što se mene lično tiče, da drži u svojoj kući čiju god hoće fotografiju, ali u jednu stvar sam siguran, ogledala je iz te kuće uklonio. Sraman prizor iz ogledala ne bi mogao da izdrži. Hvala.

uvek spreman za repliku i razmenu misli sa predstavnicima vlasti, mogu samo da kažem da smo sada zahvaljujući gospodinu Marku Atlagiću uspeli da otkrijemo mehanizam funkcionisanja aktuelne vlasti. To je jedno veoma važno otkriće za građane Srbije i za kompletnu javnost.Dakle, sistem funkcioniše na sledeći način. Tabloid ili partijsko glasilo SNS, tipa „Informera“ ili Pinka, prozove vas, etiketira vas, napadne vas, najstrašnije vas okleveta bez ikakvih dokaza, a onda gospodin Marko Atlagić dođe u Narodnu skupštinu Republike Srbije i pozove se na autoritet nečega što je njegovo partijsko glasilo SNS toga dana ili prethodnih dana izjavilo, štampalo ili objavilo na televiziji ili u dnevnim novinama.Dakle, jedan zanimljiv mehanizam funkcionisanja SNS da kroz partijska glasila blate svoje političke protivnike i lidere opozicije, a da se onda narodni poslanici vlasti pozivaju na ta partijska šund tabloidna glasila, najgoru propagandu vladajućeg režima kao autoritet koji je valjda istina o zbivanjima u Srbiji.Nikada „Informer“ i Pink ne mogu biti istina o bilo čemu u Srbiji. Oni su najgora propagandna glasila

uzdržite se zbog toga što moram da dozvolim onda i drugim poslanicima da iskažu svoje mišljenje o drugim medijima u Srbiji. To nas neće nigde odvesti. u pogrešnom pravcu. Zato, ako možete repliku da izgovorite bez uvreda i niskih udaraca po bilo koga, pogotovo po medije, onda to uradite. Ako ne, idemo dalje.(Boško

minuta?)Predsednik postoji da bi pravio red u parlamentu, a ne da vrši podstrekivanje poslanika da se u parlamentu napravi haos.(Boško Obradović:

me…)Dobro, pauza od pet minuta, da se malo smirite i da vidimo ko želi od poslanika da govori o tački dnevnog reda, kaže predsednik parlamenta.(Boško

branim ja nikoga, ne želim da kažem ni svoje mišljenje o „Kuriru“ itd. Prema tome, vidite vi kako želite da ovo ode u drugom smeru, a ja jednostavno ne želim. Ja glumim finoću. Ja glumim finoću. Vi tako fini, otmeni i pristojni, hoćete da pričate o tome, a ja takva kakva sam, glumica o finoći, kako ste vi to rekli, da glumim finoću, ja nedam. Ja želim da se govori o tački dnevnog reda. To

novo.Dakle, ja prelazim na raspravu o dnevnom redu, nemojte me ništa moliti, po Poslovniku piše ko odlučuje o replikama tačka, stav 3. čitajte do kraja mandata.Dijana Vukomanović, ako želi da govori o tački dnevnog reda. Izvolite.

kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani ministre, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, poštovani građani, poštovani poljoprivredni proizvođači, dok mi danas raspravljamo ovde o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu srpsko selo pustoši. Preko 2000 seoskih sredina više nema žive duše, staračka su domaćinstva, radna snaga koja je početkom 21. veka brojala oko 530 hiljada ljudi danas ima nešto manje od 360 hiljada Zatim, mehanizacija je stara preko 20 godina. Prosečna veličina seoskog poljoprivrednog gazdinstva je tri hektara. Mi ovde pričamo o dva hektara.Ovde, a i u medijima je producirano da se izmenama i dopunama ovog zakona štite srpske oranice. Budimo precizni i recimo da stranci koji potencijalno mogu da odluče i da žele da kupe srpsku zemlju i postanu njeni vlasnici nisu opasnost po srpske oranice, po srpske oranice je glavna opasnost košava, grad, poplave. Ako ste već želeli po sistemu copy paste, kopiraj i zalepi kopirate modele iz zemalja članica EU, mogli ste da date više truda recimo, da zasadite vetrozasedne zasade u Vojvodini na onaj način na koji je to učinila Mađarska od Segedina preko Budimpešte do Beča.Hoću Beča.Hoću reći, da mi sporo učimo od drugih zemalja, pa i zemalja EU koje potiču iz istog tog okruženja istočne Evrope. Prosto bih, takođe ukazala na nešto što je u stvari potencijalna kolateralna šteta ovakvih zakonskih rešenja. Kolega Ješić je pomenuo imena Hans, Jozef, Pjer, ja bih dodala zbog ženske ravnopravnosti Matildu, Kristinu, Žozefinu, koje žive tamo negde u EU i ne razmišljaju da dođu u Srbiju, ali šta ćemo sa onima koji jesu strani državljani a možda se prezivaju Petrović, Jovanović, šta ćemo sa decom naših gastarbajtera koji tamo žive? Možda će kroz 10 godina, kroz pet godina, kroz tri godine, zbog neke ekonomske krize deca i unuci naših gastarbajtera hteti da dođu u zemlju, da se vrate, a iz nekih okolnosti imaju samo državljanstvo EU, nemaju državljanstvo Srbije. Znači, mi njima mi njima izuzetno otežavamo.Zašto niste doneli takva zakonska rešenja koja će npr. u ovoj investicionoj hajdučiji, gde se političkom voljom, diskreciono odlučuje ko će da investira u srpsku poljoprivredu, zašto niste pripadnike naše dijaspore ohrabrili da u većoj meri ulažu u srpsku poljoprivredu. Podsetila bih da godišnje od doznaka od naše dijaspore Srbija dobija oko 2,8 milijardi evra, u deceniji od 2000. godine, to su podaci Svetske banke, do 2010. godine je 43 milijarde dolara je stiglo u Srbiju u vidu doznaka, svega je bilo 550 miliona dolara dolara investirano u srpsku privredu.Hoću reći, zašto se onda pripadnici naše dijaspore koji nemaju državljanstvo, njihovi potomci ne ohrabre nekim različitim mikrokreditima, mikroprogramima da dolaze u zemlju. Znači, ako sad neki tipičan evropski birokrata iz Brisela gleda ovo, on će ovo nazvati tehničkim terminom. Ovo je ekonomski nacionalizam. sa stanovišta nauke, ekonomske nauke. Sa stanovišta analize kosten-benefit znamo da će veleposednici u Srbiji koji imaju srpsko državljanstvo, koji su naši građani imati direktne koristi od od ovakvih zakonskih rešenja zato što će oni nastaviti da kupuju srpsku zemlju i srpske oranice za bagatelu. Ali, ja bih rekla da vi strateški zaista morate da dobro promislite kojim pravcem ide srpska privreda.Složiću se sa mojim kolegom Stojmirovićem koji je rekao da ste ste vi možda ministar najmoćnijeg ministarstva. To bi zaista bili da budžetska davanja ne iznose manje od pet posto, barem da pet posto iznose od ukupnog budžeta Srbije, ali pripadnici vladajuće koalicije, a možda i većina političara u Srbiji se u stvari stidi svojih seljačkih gena. Ne znam zašto mi osmišljavamo našu ekonomsku politiku na taj način da više ne potenciramo poljoprivredu. Mi smo bili jako dobri u poljoprivrednoj proizvodnji, u stočarstvu, nikada nismo bili tako dobri u automobilskoj industriji. Znači, treba jako dobro da se promisli zašto se sistematski zanemaruje poljoprivreda kada ovaj narod hoće da radi, hoće da ostane na svojoj zemlji. Rekla sam već da skoro dve hiljada sela odumire. Dakle, može se, samo se neće, zato što se pogrešno promišlja strateški razvoj, ekonomski razvoj Srbije. Hvala Zahvaljujem.Poštovana predsednice, uvaženi ministri sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, danas ću govoriti o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu kao kao i razlozima za njegovo donošenje. Razlozi za izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu sadržani su u članu 63. Zakona o potvrđivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njihovih država članica.Novim Predlogom zakona bliže se propisuju uslovi sticanja poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini državljanima članicama EU u skladu sa važećim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, između sa jedne strane evropskih zajednica i svih njenih država članica i sa druge strane Republike Srbije. Osnovne izmene i dopune postojećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje su date i u predloženim izmenama, sadržane su u članu 72đ. Ne bih, kao i moje mnogobrojne kolege koji su i juče i juče i danas govorile preciznije o suštini ovih izmena, ali bih da kažem sledeće zašto mi danas zapravo raspravljamo, prethodna ova dva dana, zašto raspravljamo

2008. godine. Znači, niti je Aleksandar Vučić tada niti je SNS pisala taj tekst niti se dogovarala sa međunarodnim zvaničnicima, činili su to oni koji se sada kriju u mišije rupe. Imali smo juče konferenciju za štampu na kojoj aktuelni

danas ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije da upravo te greške, stare greške, dosove greške ispravimo.Predlagač zakona je zaista vodio računa o svim detaljima. U zakon je uključio sve one kumulativne mehanizme ugledajući na dobru praksu nekih zemalja EU. Takođe, sve te dobre primere je inkorporirano u ovaj predlog postojećih izmena datog zakona. Znači, slični mehanizmi su mnoge zemlje koji su bili kandidati uključili u svoje zakonodavstvo.Usvajamo zapravo ovaj zakon, jer želimo da zaštitimo interese srpskog seljaka, ali i interese Republike Srbije.Tako da, zaista se vodilo računa o svemu, o svim detaljima, da je potrebno da potencijalni kupci budu rezistenti konkretne lokalne samouprave kada kupuju određeno poljoprivredno zemljište, zatim da imaju registrovano aktivno poljoprivredno gazdinstvo, znači ne ono koje je u pasivnom sastavu, koje je pasivnom je pasivnom statusu, nego ono koje je aktivno, koje zaista obrađuje i proizvodi poljoprivredne proizvode, zatim da ima vlastitu mehanizaciju.Takođe, tačno tačno smo predvideli da stranac može kupiti zemlju u određenoj visini, ta visina je dva hektara, znači predmet kupovine može biti zemlja do dva hektara. Da je predlagač zakona zaista vodio računa o svim detaljima, govori o tome da je u ove predloge zakona inkorporirao određene bezbednosne aspekte. Tako na primer predmet kupovine ne može biti zemljište koje pripada i koje se graniči sa vojnim postrojenjima, vojnim kompleksima, vojnim Stranac zapravo ne može kupiti zemljište koje se nalazi u blizini vojnih poligona, jer prosto želimo i da zadovoljimo i taj bezbednosni aspekt.Još jedan kontrolni mehanizam je uključen u ovoj izmeni i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu, je pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u poljoprivrednoj svojini. To pravo zapravo ima Republika Srbija, formirana je i komisija koja odobrava kupovinu Vladi. Tu komisiju čine resorna ministarstva Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo finansija. Znači, vodilo se računa zaista da se mi kao država, koja je kandidat za članstvu u EU, zaista zaštitimo i na sve načine nedozvolimo apsolutnu liberalizaciju tržišta poljoprivrednog zemljišta.Kao što sam već rekla, Sporazum, podsećanja radi, zarad istine i zarad

od primene ovog međunarodnog ugovora.Podsećam vas, SSP ima snagu međunarodnog ugovora, on vam je odmah ispod Ustava. On je samim usvajanjem u Skupštini i njegovom ratifikacijom, on postaje sastavni deo domaćeg zakonodavstva i izvor domaćeg prava. Imali smo prilike da u ova dva dana slušamo zašto niste izmenili SSP, mogli ste da izmenite SSP, a podsećam vas, sve izmene SSP zahtevaju saglasnost svih zemalja svih zemalja članica EU.Jedno elegantno rešenje je upravo to. Ne možemo da izmenimo SSP, ali možemo da izmenimo Zakon o poljoprivrednom zemljištu i prosto da uskladimo taj prelazni rok koji u njemu postoji, a koji ističe 1. septembra 2017. godine. zaključak koji se nameće je da je SSP loše ispregovaran, da je pre deset godina donet u cilju jedne predizborne kampanje kampanje za izbore 2008. godine i da mi upravo danas ispravljamo ono što je DOS-ova vlast potpisala, što se obavezala u ime građana Republike Srbije.Kada smo prosto u toj DOS-ovoj vlasti koja je bila, da se vratimo malo u 2008. godinu, oni su imali dve politike.Imali su jednu politiku koju su imali na međunarodnom planu i drugu politiku koja je bila usmerena za unutrašnju politiku, a drugo su pričali

zemljišta.To je činio neko drugi, ko se sada krije od svoje odgovornosti i obaveza na koje su se svojim ugovaranjem i potpisivanjem obavezali. Obavezali su se donošenjem jednog jako važnog međunarodnog sporazuma.Slažem se sa svojim kolegom Vladom Orlićem koji kaže da ovim zakonom mi zapravo činimo dve dobre stvari.Prvo, ova rešenja su zaista korisna za građane Republike Srbije. Sa druge strane, mi ispunjavamo međunarodne obaveze kao jedne odgovorne države, jedna odgovorna vlast.Ovim

Izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu mi ne želimo da sprečimo dolazak stranih investitora, domaćih ili stranih investitora, već naprotiv, želimo da sprečimo onaj neravnopravan položaj, onaj monopolski položaj koji su neki od tajkuna u Srbiji imali. Reč je o nefer tržišnoj utakmici kao i o tome da ovo malo preostalih poljoprivrednih kombinata prodamo u bescenje kako bi se neki dograbili i dočepali poljoprivrednog zemljišta.Tu mislim na sve one koji su na lak način, mimo procedure, mimo javnosti dolazili kroz proces privatizacije od 2000. godine, u posed sa više od 120 hiljada hektara najkvalitetnijih srpskih oranica.Ovim zakonom ne želimo da zabranimo bilo kojoj novoj firmi i bilo kom novom investitoru da investira u poljoprivredu Srbije. Naprotiv, poljoprivreda je jedna od najvažnijih razvojnih grana u Republici Srbiji. Značajan deo BDP je upravo iz poljoprivrede, tako da mi želimo da otvorimo vrata svim domaćim i stranim investitorima koji žele da ulažu u oblast poljoprivrede.Poljoprivreda poljoprivrede.Poljoprivreda je naša razvojna šansa i upravo tim novim ulaganjem u poljoprivredi, vidim i prosto priliku i šansu da uvodimo nove tehnologije, da modernizujemo poljoprivredu, da osvajamo nova tržišta za proizvode koji su proizvedeni na srpskoj zemlji, ali i da zapravo otvorimo šansu i otvorimo mogućnost za kreiranje novih radnih mesta.Slažem se sa ministrom Nedimovićem da ne smemo i da ne možemo izrađivati zakone po meri pojedinaca. Mi moramo izrađivati zakone koji su prosto jednaki za sve.Srpska napredna stranka upravo čini, upravo radi drugačiju politiku i nema više donošenja zakona po meri jednog pojedinca i jednog tajkuna. Zakoni su isti za sve, zakoni se moraju poštovati, bez obzira ko iz koje sfere društva dolazi.Svako mora danas da se izbori na svoje mesto pod suncem. Ako smo zaista ozbiljni i ako zaista želimo da uđemo u EU, onda moramo da zaslužimo svoje mesto na tržištu, ali i na državi je da uradi svoj deo posla. Na državi je da kreira povoljan ambijent kako bi poljoprivrednici koji proizvode u ovoj zemlji, vlasnici poljoprivrednih gazdinstava mogli da žive od svoje njive i od svoje oranice.Rezultati Vlade u prethodnom periodu i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede su zaista impozantni i imali smo primere u medijima da vidimo zaista veliko interesovanje, pre svega za nabavku nove mehanizacije, novih traktora. Imali smo redove poljoprivrednika koji su zaista spremni da svoju dojučerašnju zastarelu dotrajalu tehnologiju zamene novim mašinama i novom mehanizacijom.Nagomilani su problemi u poljoprivredi, ali i u svim segmentima društva. Te nagomilane probleme neko mora rešavati.Zaista podržavam napore sadašnjeg aktuelnog ministra koji zajedno sa GIZ-om i NALED-om, pokrenuo je jedan projekat, povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika, potpisan potpisan je 17. avgusta 2017. godine, znači ove godine pre samo par dana i Memorandum o saradnji, jer želimo da više od 100 hiljada radnika izvedemo iz sive zone. Istraživanje je pokazalo da 65% od tih sezonskih radnika su upravo sezonski radnici koji rade u poljoprivredi.Kao što sam rekla, dosta je nagomilanih problema, potrebno je vreme da se svi ti problemi, nemamo čarobni štapić da se oni preko noći reše.Na samom kraju želim da kažem sledeće, svojim kolegama iz opozicije zaista preporučujem jednu publikaciju koju možete naći na sajtu Ministarstva za evropske integracije, a to su mitovi o EU.Zaista EU.Zaista razumem potrebu dela srpske opozicije, pošto svi pripadamo određenim političkim partijama, određenim pokretima, zaista se iz dana u dan borimo za podršku građana Republike Srbije. Svaki birač i svaki glas nam je bitan i u toj političkoj borbi često se služimo se služimo svim sredstvima kako bi došli do tog birača, do tog glasa.Deo srpske opozicije upravo koristi sva ta sredstva kako bi se dokopao jer se podrška ne dobija tako lako i upravo deo srpske opozicije koristi mitove i stereotipe o EU, da će stranci pokupovati sve što je srpsko, da će prestati proizvodnje rakije, da nećemo proizvoditi krive krastavce i krive šargarepe, zatim stereotipi koji postoje o svinjokolju, da ćemo prestati sa proizvodnjom srpskih proizvoda, kao što su futoški kupus, homoljski med, pirotski sir.U istoj situaciji, samo da vas podsetim, nalazili su se i brojni kandidati koji su sada punopravne članice EU - Hrvatska, Rumunija i Bugarska.Imala sam prilike da kao član Odbora za evropske integracije, zaista imam brojne susrete sa svojim kolegama iz hrvatskog Sabora, upravo mi je gospođa Jadranka Kosor i rekla o situaciji u kojoj se Hrvatska našla pred njeno pristupanje u EU 2013. godine. Upravo su deo nevladinih organizacija i deo opozicije u Hrvatskoj govorili o tim mitovima i stereotipima, da će prestati Hrvati da proizvode sir i vrhanj, da se neće proizvoditi vino, po čemu je Hrvatska bila poznata. Kao što znamo, Hrvatska je ušla u EU i sve je to ostalo na nivou priča i mitova.Razumem mitova.Razumem opoziciju u Srbiji, jer opozicija u Srbiji je poput onog davljenika koji se hvata za slamku kako ne bi potonula, ali zarad istine i zarad javnosti želim sa ovog mesta da poručim svim građanima Republike Srbije, svim poljoprivrednim proizvođačima, a to je da budu spokojni kada je reč o kupovini i otimanju poljoprivrednih parcela, da budu spokojni kada je reč o srpskoj zemlji i srpskim oranicama.Na samom kraju, SNS će u danu za glasanje podržati sve izmene predloženog zakona. Pozivam svoje kolege narodne poslanike i poslanice i sa one druge strane koji su bili deo DOS režima, koji su usvajali Sporazum o stabilizaciji pridruživanju, koje su stari preživeli delovi DOS-a, a i ove nove koje su sada nedavno ušli u Narodnu skupštinu, da podrže ove rezerve i da podrže ove izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jer zaista ovaj zakon prevazilazi politiku. Zahvaljujem. Ne znam na šta ću da iskoristim ovo silno vreme, ali ću reći da je prethodni predsedavajući prekršio Poslovnik time što je dozvolio

Imate minut i 47 da govorite o izmenama i dopunama Zakona koji se nalazi na dnevnom redu, nemate repliku.(Đorđe se raspravljati sa vama, ako želite da govorite i diskutujete na temu zbog koje ste i dobili reč i prijavili ste se, 47 ste na listi.

Dakle, odakle toliki strah od ovog malog vremena koje imamo na raspolaganju? Znate i vi sami da nije bilo fer što ste nam uskratili replike, ali nije važno, ja ne insistiram na

Ja bih rado glasao i glasaću za ovaj amandman i kolega socijalista, koji kaže da je to vrlo razumno da se u ovoj graničnoj zoni ne otuđuje poljoprivredno zemljište ni pod kojim uslovima, to je stvar bezbednosti iz zemlje. Vrlo dobar amandman, nema razloga da ga ne podržimo.Naš amandman je vrlo dobar i mislim da je na liniji onoga što je intencija predlagača, da se ne vezuje na ovaj način kao što vi na neki način providno otežavate ili onemogućujete kupovinu zemljišta i predlažemo dajte 10 godina po ulasku, pa ako uđemo ikada onda 10 godina posle ulaska.Mnogo je elegantnije rešenje i nije ovako providno gde ih uslovljavamo svim i svačim i zapravo realno sprečavamo kupovinu bilo kakvu.Na kraju krajeva, nije srpska oranica i nije srpsko zemljište ugroženo od tog Hansa Pjera, koji će uzeti dva hektara, nego sprečavamo nego sprečavamo da neki naš Pera, Mika, Žika, proda dva hektara nekom strancu i dobija neke pare. Zapravo, to ugrožava našeg malog proizvođača, a veliki strani mešetari, kao i domaći tajkuni će preko firmi pokupovati hiljade i hiljade kao što su kupovali do sada.To su, recimo, dva, tri osnovna pitanja. Poslednja stvar,

Zahvaljujem predsedavajuća.Dame i gospodo, drugarici i drugovi, poslanička grupa Pokret socijalista narodne seljačke stranke, Ujedinjene seljačke stranke će podržati sve predložene zakonske izmene, koji ovaj zakon obuhvata. Odnosi se na izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Naime, dosta toga je već i previše rečeno o SPP-u, kako je došlo do toga, ne bih želeo u ovoj fazi da o tome pričam, SPP je nažalost nešto što postoji, nešto što ovu državu obavezuje,

prolongirati u ovom trenutku primena sporazuma koju je ova država verifikovala i priznala, nego kaže da će u periodu od četiri godine, taj period ističe 1. septembra, uskladiti svoje zakonodavstvo u odnosu na način kako, na kakav strana fizička i pravna lica u ovom trenutku samo fizička lica, državljanin EU mogu da steknu pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji.Ovo je rešenje po po meni je dobro rešenje, daje dovoljno vremena, period od 10 godina je dovoljno dug da se učini nešto što može da bude jako važno u budućem periodu, a to je stvaranje uslova za pravu realizaciju prava preče kupovine, ali o tome ću govoriti kasnije i iz tog razloga, mi ćemo podržati ova ova zakonska rešenja, iako, neka druga rešenja koja nam nisu u ovom trenutku moguća bi za nas bila daleko prihvatljiva i daleko bliža srcu.Da se mora? Mora se nažalost. Država Srbija je ozbiljna država koja je preuzete obaveze, pa makar i od strane onih koji su to radili iz raznoraznih interesa, a najviše ličnih, loše ispregovarali,

Poštovana predsedavajuća, zahvaljujem, poštovani narodni poslanici, poštovani ministri, dozvolite mi da na samom početku izrazim svoje lično zadovoljstvo i zadovoljstvo brojnih poljoprivrednika, zato što se konačno krenulo sa izgradnjom sistema za navodnjavanje, sa nadom da će svoje mesto u ovom, zaista kapitalnom objektu, projektu naći i severni Banat, odnosno Novi Kneževac, Čoka i Kikinda.Bio bi to novi regionalni sistem i obuhvatio bi novi 25 hiljada hektara. Tokom ove dvodnevne rasprave, gotovo da je sve rečeno i kada je Sporazum potpisan, koga je potpisao, kako je pregovarao i od kada se primenjuje.Blizina ovog 1. septembra naložila nam je da u ova dva dana raspravljamo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu u danu za glasanje i kada ga budemo usvojili u potpunosti ispunjavamo svoju međunarodnu obavezu, a prvenstveno štitimo interese naše zemlje i naših poljoprivrednika.Zašto

u EU, za razliku od većeg broja zemalja, bez zahteva za tranzicioni period? Odgovor nećemo dobiti i u toku ova dva dana nismo ga dobili čak ni od onih koji su o Sporazumu pregovarali, koji su ga potpisali i ratifikovali.Pre pristupanja EU mnoge zemlje, kao što su Poljska, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Hrvatska, suočavale su se sa sličnim problemima u oblasti poljoprivrede, niskim subvencijama, zastarelim tehnologijama, niskim prinosima i mnogo toga još. Pod takvim uslovima su u toku pridruživanja EU ove zemlje tražile dobile produžetak važenja zabrane prodaje poljoprivrednog zemljišta.Kao i kod nas, i u ovim zemljama liberalizacija tržišta poljoprivrednog zemljišta iščekivana je sa mnogo uznemirenosti od strane vlasnika poljoprivednog zemljišta, ali i šire javnosti. Osnov,

i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Srbija je danas neutralna, nezavisna i ponosna zemlja, apsolutno samostalna u donošenju svih odluka, pa i ovog Predloga zakona.Ovaj Predlog zakona skrojen je po meri i potrebi naših građana, utvrđen je pravovremeno, ispunjava preuzete međunarodne obaveze i štiti interese naših poljoprivrednika, posebno ako pravilno tumačimo ono što je napisano.Državljanin države članice EU poljoprivredno zemljište može steći ako je najmanje 10 godina nastanjen u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet. U sve druge ograničavajuće uslove, propisane novim članom zakona, članom 72đ samo ili svega dva hektara u idealnim uslovima postaće vlasnici posle 2027. godine.Na kraju želim samo još da kažem onaj koji se za šaku dolara ili, još gore, za šaku kuna, koji je prodao dušu đavolu, da kaže nama, članovima iz SNS, da ćemo zarad bilo kakvog interesa prodati oca i majku, ne sme to da kaže. Mnogi od nas nemamo odavno svoje roditelje, ali ipak ipak to je samo primer nevaspitanja, bahatosti, drskosti i bezobrazluka. Hvala vam najlepše.

nadam se da ćemo današnjom debatom dati doprinos svim aspektima izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu i time omogućiti da sve potencijale koje dugogodišnjom pogrešnom zemljišnom politikom nismo koristili, sada stavimo u funkciju ekonomije ekonomije i društva Srbije u celini.Da se podsetimo, prethodnim izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu pristupilo se stvaranju mogućnosti za unapređenje poljoprivrede kroz rast investicije u poljoprivredno zemljište koje je u vlasništvu Republike Srbije, regulisanje dugoročnog zakupa na način kojim se osiguravaju potrebe samostalnih zakupaca zainteresovanih za obrađivanje zemljišta, otklanjanje nedostataka i ograničenje koje onemogućuju ukupnu efikasnost upravljanjem poljoprivrednim zemljištem, preciziranje prava prečeg zakupa, prodaje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini fizičkim licima, uvođenje napredne pretrage podataka o poljoprivrednom zemljištu, propisivanje rokova i sankcija za nedonošenje godišnjeg programa za zaštitu i unapređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta oglase i javnog poziva, propisivanje novčanih sankcija za bespravno korišćenje zemljišta, uvođenje obaveze vođenja knjiga polja i uspotavljanje plodoreda, uvođenje mogućnosti besplatnog korišćenja poljoprivrednog zemljišta koje nije izdavano u zakup i mnogo toga.Posebno bih se osvrnula na zakonska rešenja koja jačaju finansijsku i organizacionu disciplinu kod lokalnih samouprava. One moraju da postupaju u skladu sa zakonom kako bi pokrenule poljoprivredne aktivnosti na određenim parcelama i obezbedile da se zaista poljoprivredno zemljište koriste pod uslovima za koje je izdato. Nažalost, svedoci smo da se često ne postupa po tome.Nažalost, bivši čelnici Sokobanje, odakle i ja dolazim, od 5.266 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, izdali su u 2016. godini samo 88 hektara. To je ono što je zvanično. Koliko je uzurpiranog poljoprivrednog zemljišta to oni najbolje znaju. Ostvarili su prihod samo 2.300 evra.Broj parcela na ovoj površini je 5.691, što ukazuje na usitnjenost parcela i ne preuzimanje i ne sprovođenje mere komasacije. Prosečna površina parcele je ispod jednog hektara.Ovu lokalnu samoupravu čeka veoma ozbiljan i odgovoran pristup rešavanja nasleđenog stanja, na čemu sadašnji čelnici uveliko rade i već se vide i prvi rezultati u sanaciji atarskih puteva u vrednosti od sedam miliona razlog donošenja novih izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu jeste upravo međunarodna obaveza kroz član 63. stav 2. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije. Ovim zakonom poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini državljanin članice EU može steći do dva hektara maksimalno ako kumulativno ispunjava sledeće uslove – da je deset godina stalno naseljeno na jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta, da obrađuje najmanje tri godine poljoprivredno zemljište koje je predmet pravnog posla, da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje deset godina, kao i da ima u vlasništvu mehanizaciju i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.Bitno je istaći da pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini ima Republika Srbija koje odobrava Vlada na predlog Komisije koju obrazuje Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo finansija. Ovim se sprečava potpuno liberalizacija prometa poljoprivrednog zemljišta i brane interesi Republike Srbije.U danu za glasanje svakako ću podržati ovaj zakon, kao i moje kolege iz SNS. Zahvaljujem. Hvala, koleginice.Primili ste Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Miroljuba Stankovića nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika, pa predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Saglasno članu 88. stav 1. tačka 8) i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabran narodnom poslaniku Miroljubu Stankoviću danom nastupanja smrti.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Reč ima ima narodna poslanica Stanislava Janošević. Izvolite. evo, danas je u toku drugi dan i rasprava o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Pre svega, ono što smatram ključnim, što moramo imati na umu prilikom predlaganja svih zakona, a u ovom trenutku iz oblasti poljoprivrede jeste usklađenost sa Ustavom. U ovom slučaju ustavnim osnovom za donošenje ovog zakona potvrđeno je da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje održivi razvoj, sistem zaštite i unapređenje životne sredine, kao i zaštitu i unapređenje biljnog i životinjskog sveta. Budimo razumni i iskreni jedni prema drugima i budite ubeđeni da Vlada Republike Srbije vodi interese građana Republike Srbije uz ispunjavanje svih međunarodnih obaveza.Ono što je najbitnije, po mom mišljenju, u Predlogu ovog zakona jeste da neko fizičko, odnosno pravno lice iz inostranstva, pretežno se to odnosi na državljane EU, imaju priliku na zemljište u našoj Republici, ali samo ukoliko su nastanjeni i plaćaju porez na teritoriji jedinice lokalne samouprave i to u periodu od 10 godina, imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na toj teritoriji u periodu od tri godine i zaista se bave poljoprivredom, a ne samo fiktivno da su u toj delatnosti.Nešto što meni uliva veliko poverenje u radu vašeg Ministarstva, gospodine Nedimoviću, i ono što ste svojim dosadašnjim radom vi pokazali i dokazujete, jeste sledeće. Kolege, ako se sećate, pre svega nekoliko meseci mi smo usvojili zakon, zakon, odnosno Sporazum između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija. Ja se vrlo dobro sećam kako ste vi komentarisali taj sporazum, posipali ste i drvljem i kamenjem. Zaključujem da je to jedini model koji imate kada su svi predlozi zakona na dnevnom redu. E, pa, vidite, ja već vidim pozitivne posledice tog sporazuma.Početkom avgusta ove godine počeli su radovi na dvonamenskom sistemu Međa. Ministar Nedimović, sa čelnicima Zrenjanina, kao i Opštine Žitište obišao je ove radove u tom malom selu, u Srednjebanatskom upravnom okrugu, na granici sa Rumunijom. Hvala vam što je Među neko napokon pogledao i što je pomaže.Ovim projektom za navodnjavanje biće omogućeno da 762 hektara u toj teritoriji budu zbrinuta. Ovim nacionalnim programom biće realizovano 11 takvih projekata. U naseljenom mestu Međa to je zaista veliki pomak i formira se kanal od 17 kilometara koji će služiti za odvodnjavanje, ali i za navodnjavanje. Na ovaj način, mi smo zbrinuli problem suše sa kojim se susreću naši sugrađani koji se bave poljoprivredom i isključivo žive od poljoprivrede.Sećate li se, gospodo, šta se desilo sa Međom, ne možda toliko daleke, 2005. godine, kada ste je ostavili potopljenu u vodi, prilikom pucanja brane na Tamišu? E, pa, ovim potezom to se Međi ne bi desilo ni u snu.Hvala vam, ministre. Hvala vašim saradnicima. Hvala celoj Vladi Republike Srbije što sve imate u vidu. Ovo je zaista fenomenalan primer vaše posvećenosti i istrajnosti i ja vam verujem. Podržaću zakon i Predlog ovog zakona, kao i sve svoje kolege, što pozivam da to učine. Hvala još jednom.

ovaj zakon je jedan od najvažnijih koje naša Republika Srbija donosi u cilju ispunjavanja Sporazuma o stabilizaciji i priključivanju EU. Međutim, moramo biti izuzetno pažljivi, jer niko ne želi preveliku liberalizaciju ove tako važne oblasti privrede naše zemlje. Upravo su zemlje kao što su Poljska, Mađarska i Slovenija pokazale da totalno oslobađanje ove oblasti nije ono što im je potrebno.Najbolji primer kako se rešava ovaj problem bila je Poljska. Prilikom pregovora o pristupanju EU, Poljska je uspela da dobije tranzicioni period za sticanje svojine nad poljoprivrednim zemljištem od strane stranaca u trajanju od ukupno 12 godina. Zakonom o sticanju zemljišta od strane stranaca predvideli su da državljani zemalja koje nisu članice EU mogu kupovati zemljište pod uslovima predviđenim ovim zakonom, ukoliko dobiju dozvolu MUP i Uprave, kao i Uprave, kao i mišljenje Ministarstva privrede i ruralnog razvoja. Isto pravilo važi i u slučaju kada stranac želi da stekne kapital kupovinom kompanije. Dakle, Poljaci su doneli rigorozan Zakon o zemljištu u korist domaćih gazdinstava i time zaštitili svoje domaće poljoprivrednike.Izmenom i dopunom Zakona o poljoprivrednom zemljištu moramo pokušati da komplikovanjem uslova prodaje ograničimo broj onih koji bi mogli da konkurišu za našu srpsku poljoprivrednu zemlju. Isto je uradila i većina država članica uglavnom posle dužeg ili kraćeg perioda tranzicije.

Ovo isto tako predstavlja međunarodni ugovor koji naš Ustav Republike Srbije prepoznaje kao takav i koji smo obavezni da ispunimo. Zbog toga je ovaj zakon od ogromne važnosti za rezultat naše zemlje, a mi moramo da obezbedimo prednost za naše domaće poljoprivrednike.Na

Zakona o sticanju prava privatne svojine nad zemljištem od strane stranih državljana i stranih pravnih lica iz 2005. godine državljanima EU je omogućeno sticanje prava svojine nad zemljištem. Time su mogli da steknu pravo svojine nad zemljištem putem kupovine, kao i nasleđivanjem uz uslov reciprociteta.Godine 2014. u Rumuniji je usvojen Zakon o prodaji i kupovini poljoprivrednog zemljišta, čime je omogućeno potpuno izjednačavanje stranih državljana sa rumunskim državljanima u pogledu prava na sticanja svojine nad poljoprivrednim zemljištem. Najveće parcele poljoprivrednog zemljišta su prodate strancima u Rumuniji, odnosno trećina od ukupne površine obradivog zemljišta. Zakup zemljišta je takođe liberalizovan, bez ograničenja, pa stranci trenutno imaju duplo više zakupljenih od kupljenih površina poljoprivrednog zemljišta.Kada je zakup zemljišta u našoj Republici Srbiji u pitanju, članom 3. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa Republike Srbije, propisano je da vlasnik ima pravo da svoju stvar koristi i da njome raspolaže u granicama zakona, što znači da slobodno može da izda u zakup, ako nekim drugim zakonom nije nešto drugo propisano.S obzirom na navedeno, a kako je zakup obligaciono pravni odnos, moglo bi se zaključiti da je zakup poljoprivrednog zemljišta od strane stranih pravnih i fizičkih lica moguć, ali zakon takođe ustanovljava i obavezu za pravna lica, kao zakupce poljoprivrednog zemljišta,da obezbede zapošljavanje nezaposlenih lica.Poljoprivredno zemljište je jedan od najvažnijih resursa svake zemlje i osnovni činilac poljoprivredne proizvodnje kojom se obezbeđuju prihodi većinom ruralnog stanovništva, zatim prehrambena sigurnost nacije, a čijim se odgovornim gazdovanjem utiče i na očuvanje životne sredine.Predloženim izmenama i dopunama Zakona uređuju se uslovi za promet poljoprivrednog zemljišta, kako bi se omogućilo državljanima članicama EU sticanje prava svojine na poljoprivrednom zemljištu. To je dakle ono što moramo postići u našoj daljnoj evrointegraciji, ali mudro i pametno, kao uostalom i sve drugo što je naša Vlada ranije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, odnosno sada sa premijerkom Anom Brnabić postigla.

Hvala.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč

U najboljoj nameri želim da kažem da je zakon koji se donosi, odnosno izmene i dopune, palijativnog karaktera. Mi ovim nećemo rešiti, nažalost, suštinsko pitanje rasprodaje i rasparčavanja srpskih oranica, a samo ćemo stvoriti određene probleme ljudima iz naše dijaspore.Zato ja plediram i ponavljam da se razmisli još jednom, jer smo već probili rokove. Znam da je za bilo kakvu izmenu sporazuma potrebno da bude i drugi akter, a to je EU, da da probamo da razgovaramo sa EU i da vežemo, da sada ovo zamrznemo i da vežemo prodaju zemlje za ulazak Srbije u EU. Ukoliko

pristupiti prodaji zemlje. Ukoliko Srbija ne uđe u EU, što je moja želja kao evroskeptika, tada se zemlja neće prodavati.U međuvremenu, naravno, i ministarstvo i Vlada, bilo ova ili bilo koja druga koja posle dođe, biće vlasna i imaće i motiv da podiže srpsko selo, da podiže srpsku poljoprivredu koja je ugrožena. Naša strateška privredna grana treba da bude poljoprivreda, nju treba da osnažujemo, selo treba da osnažujemo, a ovakvim palijativnim postupcima

Poštovani građani Srbije, nakon ove dvodnevne rasprave o jednom od najvažnijih državnih pitanja, pitanja mogućnosti prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima mogu samo da kažem da ovaj pokušaj zamajavanja javnosti od strane aktuelne vlasti nije uspeo.Voleo bih da me gospodin ministar demantuje i da kaže građanima Srbije da li od 1. septembra stranci mogu da kupuju zemljište u Srbiji? Da,

po prvi put kažete – da, stranci mogu da kupuju zemljište u Srbiji. To je do sada bilo nemoguće, od ovog trenutka, ako vi usvojite ovaj zakon, to će biti moguće, to je prva stvar.Druga stvar, nikakve razlike nema između vas i bivšeg režima. Vi samo ispunjavate obaveze koje je u svoje vreme preuzeo bivši režim. Dakle, jednostavna stvar

vi sada vršite to prilagođavanje i omogućavate nešto što je antiustavno i protivzakonito do ovoga časa, a to je da stranci mogu da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji. Dakle, vi ste nastavljači politike Borisa Tadića i puta Srbije u EU po svaku cenu i lepo je što to priznajete. Kako vi to priznajete, to je lepo rečeno, i vi sami to kažete, na tome vam se zahvaljujem, jer to sada mogu da citiram.Koji su razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku? Evo, neka građani Srbije čuju šta je prioritet Vlade Republike Srbije u ovom trenutku, zbog čega ova sednica Narodne skupštine? Koja je to tema danas najvažnija u Srbiji? Da čuju građani Srbije šta Vlada kaže o razlozima za donošenje zakona po hitnom postupku. Kaže – kako bi državljanima članica EU osigurala isti tretman kao i svojim državljanima prilikom kupovine nepokretnosti u Srbiji. Dakle, to je u ovom trenutku prioritet Vlade Republike Srbije, da državljani EU imaju isti tretman u Srbiji kao državljani Srbije kada su u pitanju kupovine nepokretnosti. Nema dakle, ništa važnije trenutno u Srbiji. Ovo je jedina tačka dnevnog reda ove skupštinske sednice zato što je jedino bitno za ovu Vladu da budu zadovoljni državljani EU. Šta će biti sa državljanima Srbije, koga to briga.Da li ste, gospodine ministre, omogućili referendum po ovom pitanju? Naravno da ste pobegli od referenduma kao đavo od krsta, jer znate da biste izgubili na referendumu, znate da bi vam na referendumu ovo bilo zabranjeno, znate da bi kao u Mađarskoj 90% građana Srbije glasalo protiv prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima i da se to ugradi u Ustav Republike Srbije.Ono što je najvažnije, vi ste ovde odbranili tajkune koji su opljačkali Srbiju u prethodnih dvadeset i više godina, jer ste rekli da sada želite da pomognete tržišnoj konkurenciji i da omogućite neke nove strane firme koje bi konkurisale našim tajkunima.

Zašto ne pohapsite, zašto ih ne osudite? Zašto šest godina vlasti SNS niko nije pravosnažno osuđen? Danas se u zatvorima Srbije ne nalazi ni jedan tajkun ili političar koji je opljačkao Srbiju. Znači, sve je bilo laž. Vaša borba protiv kriminala i korupcije bila je jedna ogromna laž.Šta je zapravo istina, da znaju građani Srbije o ovome šta vi radite? Pa, koga zanima, u krajnjem, da li će neki stranac, slučajni prolaznik da kupi 1 ha u Srbiji za 10 godina? Vi već godinama u nazad, i vi i bivša vlast, omogućavate da stranci i tajkuni kupuju desetine hiljada hektara registrovanjem svojih firmi koje ovde mogu da kupuju šta god hoće. To vi lažete građane Srbije, vi ste već omogućili strancima, vašim arapskim i nemačkim prijateljima, „Tenisu“ i drugima da zakupljuju i kupuju naše zemljište, a da im to nije ograničeno. To je problem, vi krijete istinu.

Slušali smo danas referate, malo bolje spremljene i malo lošije čitane, slušali smo svašta. Slušali smo od onih koji su bili deo vladajuće koalicije koja je glasala za SSP kako se odriču toga, kako su oni naterani. To treba da bude poruka vama, kako će se sutra odricati i od vas, a njih je polovina vaše koalicije, što u najmanju ruku nije pristojno kada pričate o tome.Ako me pitate o ugovoru o stabilizaciji i asocijaciji, da, ponosni smo na njega. Otklonili smo prepreke koje su bile tada,

se tiče ovog zakona, jasno smo rekli, drugarica Goca Čomić je rekla da imamo amandmane i u ponedeljak, nadam se da će biti u ponedeljak sednica, ćemo raspravljati o tome u odnosu na naše podržane amandmane da li hoćemo ili nećemo da glasamo za ovaj zakon i potpuno je razumno da vi donosite ovaj zakon. sam da je on dvosmislen i objasnio sam, pokušao sam plastično da objasnim zašto je on besmislen, zato što imate sa druge strane vaše javno zalaganje za sprečavanje da se raskući državno zemljište, sa druge strane imate netransparentno deljenje zemljišta. Pomenuli smo „Tenis“ i pomenuo sam „Al Ravafed“ i nemojte da budete portparol „Al Ravafeda“, cela procedura je netransparentna. Potrošili ste 46 miliona na taj sistem, odnosno potrošičete u nekom trenutku, ali kada računamo koliko ste dali zemljišta, odnosno koliko je Vlada pre vas dala zemljišta, računamo 10 miliona evra Fonda za razvoj koje su dobile prethodne firme koje su preuzele da bi očistile svoje dugove i kada to pogledate puta 30 godina, biće to dramatična razlika. Na kraju, dajte te uslove bilo kome kroz ovaj kompenz, da vidimo šta će se desiti sa domaćim proizvođačima, ali dajte im iz Fonda za razvoj pare koje ste dali „Al Ravafedu“.Nije problem srpske poljoprivrede ovaj zakon. Stvarno nemam strah i da niste napravili ovo ograničenje da će neko fizičko lice doći, mi imamo problem dublje razdoblje ovde i mi kao DS u novembru, bez obzira na vašu opasku da nismo došli u danu za glasanje, znate šta ministre, mi smo opozicija, ali smo vas javno ovde i na konferenciji za novinare podržali za dva zakona za koje mislimo da su proevropski i da su dobri zakoni, da su pre svega u interesu svakog građanina. Mi želimo da razgovaramo i hoćemo na taj način da radimo. Mi nismo oni koji pale ambasade, sede na stiroporu, lepe ulice Ratka Mladića i prave problem Mi hoćemo da imamo dijalog. Na žalost, taj dijalog nemamo.Problem poljoprivrede je dublji. Nećemo, i vi to dobro znate, rešiti sa, kako je predsednik tada, potpredsednik Vlade ili prvi potpredsednik Vlade najavljivao, sa milion ha navodnjavanja Vojvodine. Ne možemo da navodnjavamo, na kraju, navodnjavanje je isto toliko opasno za zemljište kao i suša, jer menjate PH vrednost zemljišta. Mi hoćemo da radimo ovo i otvoreno kažemo da vas podržavamo što ste započeli da radite, konačno posle pet godina, sa arapskim parama i koje ste poslove uradili za tri projekta u Srbiji i nekoliko projekata u Vojvodini. To je dobar posao, nemamo problem to da kažemo, ne stidimo se toga, ali zašto smo četiri godine čekali da se izvrte ministri i da imamo problem taj da imao klimatske promene. Vi kao ministar, pričali smo na Odboru, morate da inicirate promenu agrotehnike u ovoj zemlji. To je suštinsko pitanje. Mi ne možemo više da se ponašamo i da učimo iz ruskih udžbenika iz 1957. godine agrotehničke mere u trenutku kada su se klimatski uslovi promenili, ne možemo ovako da funkcionišemo. Imaćete svake druge godine incidentnu situacije, a sa druge strane to ne rešavate samo navodnjavanjem. Ne možete merkatilni kukuruz i pšenicu navodnjavati, nemate trag isplativosti, ali možete da povećate obim pod sojom, nekim drugim kulturama, da odemo u jare kulture i da rešimo te probleme i da nastavimo da investiramo kapitalne investicije o kojima ste pričali a koje se za osam meseci nisu desile.Pričali smo malopre o prerađivačkim kapacitetima, investirajte u to. Nemojte više da verujete strancu kome dođe predsednik Vlade i kaže – dođi da radiš ovde, nego domaćem proizvođaču, svašta je preživeo i zna da radi. Stoga ćemo se još videti u ponedeljak, diskutovaćemo o zakonu amandmanima, ali prosto, SSP SSP je dobar dokument za svakog građanina ove zemlje. On je bio pregovor, nešto ste dobro ispregovarali, nešto niste, pošto niste bili u mogućnosti.Nismo mi Poljska, nismo mi Češka koja ulazi, mi smo jedna druga zemlja koju su u tu situaciju dovele stranke prethodnog režima.Koleginici da objasnim, DOS je prestao da postoji 2004.

njim se praktično ništa ne rešava i nema nekog važnog razloga da se donosi. Glavni problem zakona jeste odredba zakona koja omogućava Vladi da 30% najbolje zemlje u svakoj opštini u Srbiji da stranim investitorima i raznim domaćim tajkunima, a u vezi sa vrhovima političkih stranaka. To je ono što se u Srbiji dešava. Kao što je nemački „Tenis“, kao što su ove navedene investicija oko „Al Ravafed“, da se praktično ništa ne dešava. LJudi koji žive u Sivcu znaju to jako dobro, kao i u Karađorđevu takođe. Znači, suština je da politika ove Vlade da se daje državno poljoprivredno zemljište velikim stranim korporacijama i raznim investitorima koji su u nekoj vezi sa vrhovima političkih stranaka.Tako da, možemo jednostavno i jasno da kažemo da SNS podržava, jer će glasati i izglasati ovaj zakon, podržava davanje naših oranica strancima. To je cela politika ove Vlade, pretvaranje Srbije u zemlju jeftine radne snage. Umesto da naša poljoprivredna gazdinstva rade, treba da budu nadničari kod tih stranih stranih investitora. To je duboko pogrešno. Srbiji je potrebna poljoprivredna politika koja se bazira na zadrugama, po holandskom i danskom modelu. Zemlju treba da obrađuju, državnu zemlju, domaća poljoprivredna gazdinstva, a ni za šta od toga Vlada nema plan. Umesto da podržava poljoprivrednike, ona podržava prekupce i nakupce. Pogledajte situaciju sa malinarima, nigde nemamo uređeno tržište koje podržava naše poljoprivredne proizvođače.Iz svih ovih razloga, „Dosta je bilo“ će glasati protiv ovog zakona. Govorićemo i o amandmanima, kako mogu da se poprave stvari. Međutim, suština ostaje ista, ključni član zakona je član koji dozvoljava Vladi da 30% najbolje zemlje u svim opštinama u Srbiji da stranim investitorima i upravo to se i dešava u Srbiji. „Dosta je bilo“ neće podržati ovaj zakon. Hvala.

Vezano za sve ovo, šta je najvažnije? Najvažnije je da je ova rasprava pokazala šta je čija želja i ko je koga u ovaj parlament poslao sa kojom idejom.Siguran idejom.Siguran sam da su neke kolege uspele da nas ubede da odložimo donošenje ovog zakona, da bi već 01. septembra notari imali silna posla, kako bi neki tajkuni koji su bukvalno pljačkaškom privatizacijom pootimali najplodniju zemlju po Vojvodini to uspeli da valorizuju i da zemljište iz preduzeća prebace na strana lica i da tako jednostavno dođu do gotovine. To se neće desiti.Dobro je što se u ovom trenutku ovim zakonom reguliše način kojim će se stvoriti prostor od deset godina, u kojem je, po meni, najvažnija stvar stvaranje fonda iz kojeg bi se realizovalo pravo preče kupovine. Zašto kažem da je to, po meni, jako važno? što država ne sme ispustiti priliku da poljoprivredno zemljište po realnoj tržišnoj ceni otkupi, da ga zatim kroz odgovarajuće procedure, za koje treba pripremiti zakonsku podlogu, ukrupni, jer jedino se državno zemljište može kroz komasaciju u ovom trenutku ukrupnjavati, i time stvoriti realnu podlogu da poljoprivreda u Srbiji počne da staje na noge.Još jedna stavka koja treba u svemu ovome da dođe na svoje mesto, jeste da upravo to zemljište koje će se na ovakav način upodobiti za efikasnu poljoprivrednu proizvodnju, pod beneficiranim uslovima, pod prihvatljivim uslovima, sa dovoljnim grejs periodom, proda, ustupi, uz kredite, mladim bračnim parovima koji žele da ostanu na selu i da tako pokažemo jednu ozbiljnost, kao što smo je pokazali i u dosadašnjem radu.Ozbiljnost kada je poljoprivredno zemljište u pitanju, ova Vlada i prethodne vlade koje je nosila SNS sa svojim koalicionim partnerima samo kroz jedan tipičan i lagan primer pokazuju koliko je to bilo ozbiljnije i poštenije i sa jasno izraženom namerom u odnosu na one koji su vladali do 2012. godine.Naime, 2015. godine privatizovano je preduzeće PIK „Bečej“, koje ima oko tri hiljade hektara zemljišta u svom vlasništvu, i prodato je za 45 miliona evra.

I jedno i drugo preduzeće, nekim sticajem okolnosti, privatizovala je i kupila MK grupa. Razlika u ceni je jasna. Hektar zemljišta privatizovan 2015. godine je koštao otprilike oko 15.000 evra, a hektar zemljišta privatizovan 2005. godine je prodat za manje od 300 evra.Nemojte da mislite da smo mi zaboravili i da su šećerane privatizovane za budzašto, pa je šećerana u Pećincima, koja je plaćena cela dva ili tri evra, sa sobom omogućila besplatno korišćenje više od 100 hektara poljoprivrednog zemljišta takođe MK grupi. Prema tome, ovo jasno govori o tome ko kakav odnos ima prema poljoprivrednom zemljištu, prema poljoprivredi i prema poljoprivrednicima, jer razlika koja je samo u ovome izneta više nego dovoljno govori.Ovaj zakon je zaista smislen i očigledno jedini moguć. Možda su nekakve varijante bile drugačije, mogući nekakvi drugačiji uslovi, ali se ovo nije moglo rešiti bez donošenja zakona i bez postavljanja određenih uslova. Znate šta je besmisleno? Besmisleno je kada vi objašnjavate da kao pripadnik žutog preduzeća, u vreme kada imate platu od 800 evra, možete da kupite stan u Beču od 800.000 evra. To je besmisleno. Besmisleno je, pa čak je protivzakonito i krivično delo i šta sve ne, kada iz svojih divljih prerađivačkih kapaciteta prodajete prerađevine ili meso Kliničkom centru žuto preduzeće, ko bi drugi radio u ovoj državi. Ko se diči zlatnim perom i kaže da mu je toliko drago što je potpisao sporazum da kako, čini mi se, reče kolega Orlić je izjavio da taj dotični derikoža Boža ni ruku neće oprati. Pa, ne da neće oprati, on ne može da opere ni ruku, njega ne mogu da operu ni Sava ni Dunav, ni sva voda koja je protekla za ova vremena, jer onaj ko je došao da spava kod tetke na kauču, a sa zlatnim perom potpisao sebi više od 20 miliona evra akcija u jednoj banci, zaista je jako dobro znao šta radi, kako pregovara i zašto je ovako sporazum ispregovaran.Slažem

a fizička lica ograničena agrarnim maksimumom. Ja se sa setom sećam toga, a možda i priželjkujem, ali realnost je nešto drugo u ovom trenutku gde mi živimo i prema tome se moramo i ophoditi na odgovarajući način.Poljoprivredno zemljište nažalost nije, kako to neki pogrešno tumače, definisano u sadašnjem Ustavu Srbije, a kada vidite kakav je sporazum, možda ni to nije slučajnost, nije definisan kao dobro od opšteg interesa, ono je ipak ostalo samo kao nepokretnost. Tako da, drage moje uvažene kolege, obzirom da mnogi pričaju o mogućim promenama Ustava, pa se i zalažu, možda treba i kroz promene Ustava razmišljati na koji način definisati status poljoprivrednog zemljišta da bi ono bilo zaštićenije nego što je u ovom trenutku.Zahvaljujem i ponavljam da ćemo glasati za ovo, jer jednostavno ovo u ovom trenutku sprečava da poljoprivredno zemljište pređe u privatnu svojinu fizičkih lica državljana EU. Hvala. **Vladimir

kolegama iz poslaničke grupe SNS i kolegama iz parlamentarne većine koji su izrazili podršku Predlogu zakona.Kao što smo i najavili početkom ove rasprave juče, i dalje to važi, potpuno je jasno kao i onda, ovo je izuzetno dobar Predlog zakona, predlog koji omogućava da mi dobre stvari postignemo istovremeno na dva mesta i kada je reč o zaštiti interesa naših građana poljoprivrednih proizvođača i kada je reč o strateškom kretanju Republike Srbije u pravcu članstva u EU. To je nesporno, da tu nikakvih kontra argumenata, ili kako god to želite da nazovete, nema. S druge strane više nego jasno, evo, pokazalo se to i u ovim završnim rečima koje smo podelili maločas.U vezi sa tim, kao što to i inače radimo i par komentara s naše strane. To da neko ko je do te mere dozvolio sebi da deluje karikaturalno da započne svoje visoko cenjeno izlaganje rečima evo, šta radi zli režim, sada je dozvolio još gorim strancima da nam kupuju zemlju, a to do danas nije bilo moguće. Pa, onda tri minuta priča o koje čemu drugom, potpuno zaboravi šta je prvo rekao i onda završi. Inače, zli stranci kupuju već godinama i to ste im vi omogućili.Dakle, to je dovoljan pokazatelj koliko taj neko nema ništa da kaže, odnosno kolik zna šta priča, ili ti ne zna. Tako da to da komentarišem previše neću, ni to da ne zna ko je sve iz bivšeg režima režima osuđen prvostepeno, ko pravosnažno, ko se trenutno nalazi na robiji zbog svojih nedela. Pričamo mu stalno, nije sporno, ponovićemo još koji put i imena tih predsednika opština i najvećih tajkuna i bivših ministara. Ništa nek se ne brine oko toga.To kakva je razlika između nas i bivšeg režima može nekog da pita slobodno ako mu nije jasno. Ali, da se razumemo, ne može onaj ko se javno pohvali pre neki dan u propagandnom programu jednog čuvenog tabloida, prvaka žute štampe u Srbiji, da između njega i Tadićevog Jeremića, nema citiram – nikakve razlike u nacionalnom i patriotskom smislu. tako nešto kaže za sebe nas da pita za bilo kakvu razliku, nemojte da ste smešni. I, kada priča o procentima dežurni lakej DOS-a, znate već ko je, i kada priča o procentima u bilo kom smislu, to da nema pojma šta priča, ne moram da mu kažem ja, reklo mu je 98% građana koji su izašli na izbore.Što se tiče onoga koji je očigledno promašio sednicu pa ne zna da danas uopšte ne pričamo o zakupu, već o SSP-u i drugim temama, to je njegova stvar. Ali, kada priča da ne postoji tržište za naše maline, kada bude rešio da li jeste konačno ili nije konačno za Evropu, možda budemo i razmenili koju reč na temu da se, pa baš te maline, recimo 30-ak posto iz Srbije proda u Nemačkoj, 30-ak se proda u Francuskoj, pa idu zemlje Beneluksa, da je zaštita dobrih interesa naših proizvođača upravo evropski put. On to ne zna i ne razume.Na samom kraju, oni koji su rekli maločas da su na SSP i kako su ga ispregovarali, alal alal vera, koliko juče pred direktnim pitanjem novinara taj isti se snebivao i govorio kakav SSP nemam ja ništa sa tim.Dijalog, naravno, može, ali da se počne od sebe. Kada se pozove na dijalog o novoj Vladi da se odazove, kada se pozove na dijalog o KiM, da se odazove, a ne da se izmišljaju besmislene isprike i da se na naš poziv da se vodi dijalog odgovara rečima – zli režim. Zamislite tu monstruoznu rečenicu, ubija našu decu. To se tako ne radi i tako se ne ponaša ako govorimo ozbiljno.Na ono teatralno pokazivanje saziva za ovu sednicu i predloga zakona, i to je izgleda bio najdrastičniji primer nečega spornog u ovom predlogu, gospodine ministre, sećate se, to je koleginica uradila juče kaže – niste ovde naveli član 85. Ustava kao obrazloženje, i to tako ne sme da piše.Ono što piše potpuno je tačno i da je utemeljeno na Ustavu i to je potpuno tačno. Ali, SSP kakav je ispregovaran u ime Srbije neodgovorno i neozbiljno, a pokazivali smo ga i čitali i što je njihov fenomenalni rezultata, e, to tako ne sme da piše ako će neko da se stara o Srbiji na valjan i ispravan način. Starale su se tada štetočine, ali na dobru sreću Srbije, to je poslednja rečenica gospodine predsedavajući, njihovo je prošlo. Danas se o ovoj zemlji brine neko ko tu iskreno voli i ko ume za nju da napravi rezultat. Hvala lepo. Hvala kolega Orliću.Kolega Boško Obradović, nemate pravo na repliku.(Boško repliku.)Ako želite, pročitaću vam član 104. Niti je pomenuo vaše ime, niti poslaničku grupu, niti se uvredljivo izrazio.(Boško

nemate pravo na repliku, nije vas ni pomenuo. Hvala.(Saša da pročitate, da nemate pravo da dobacujete. Molim vas, da to ne radite, budite pristojni. Budite pristojni sada na kraju dana i kada završavamo sednicu.Marija Janjušević, povreda Poslovnika. **Marija Janjušević** Zahvaljujem, predsedavajući.Pre svega pozivam se na član 27. Ono što smo se juče vi i ja sporili, a što čini mi se niste naučili za sve ove godine.

Predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog Poslovnika. Ako treba dalje da vam obrazlažem. Vi dobro znate kao i ja da pravo na repliku ima svaki poslanik čije se izlaganje zlonamerno u ovom slučaju tumači. Ali, da vas prvo citiram, rekli ste – vama je ceo dan nešto smešno. Hoće vam biti prijatno kada to pročitate u stenogramu? Da li je to zaista način na koji vi želite da vodite ovu sednicu? Da li zaista po svaku cenu morate da se dodvoravate SNS? Nemojte to da radite. **Vladimir Marinković** Hvala vam puno, ne želim da ulazim u tu vrstu polemike. Smatram da nisam prekršio Poslovnik niti sam rekao kolegi, proverićete to. To apsolutno, to je on meni rekao. Niti sam ja rekao kolegi Obradoviću da je meni nešto smešno ceo dan. Hvala vam. Da li želite da se

Bila sam, pa ste me verovatno možda greškom isključili. Ukazujem na povredu Poslovnika, član 104. stav 1. Pročitaću ga u celosti i molim vas da obratite pažnju na poslednji deo ovog stava Ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku.Smatram da ste povredili član 104. stav 1. time što niste dozvolili repliku, ne samo jednom, već nekoliko poslanika Narodne skupštine, tako da bih vas ja molila da se u Danu za glasanje glasa i o povredi ovog Poslovnika,

Dobro, samo da završimo sa poslanicom Macurom, da kaže da li želi da se Skupština izjasni u danu za

vam hvala.Ne želim da vodimo ovakvu komunikaciju sa gospodom koji smatraju da su vaspitani time što dobacuju predsedniku parlamenta i uporno vređaju i predsednika parlamenta i predsedavajućeg koji me zamenjuje.Dakle, ja vam se zaista zahvaljujem u svoje ime i u ime svojih potpredsednika na dijalogu koji vodite sa nama, a opominjete nas da treba da primenjujemo Poslovnik i da vodimo red o sednici.Reč

kolege narodni poslanici, veoma sam zahvalan svim kolegama koji su u prethodnih 12, 13 sati, juče i danas podržali u načelu, izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jer ovo je jako važna stvar i za poljoprivredu i uopšte za Srbiju, iz jednog prostog razloga,

koji nisu blagonaklono gledali na ove predložene odredbe, ali su učestvovali u raspravi i dali svoj doprinos u pogledu rasprave ili amandmana.Ne mogu to isto da kažem za one koji dođu na dva minuta, kažu nešto, i ja taman želim da odgovorim, i više nikog nema, ne, ne odnosi se to ne, ne odnosi se to na vas. Još plus na sve to promaši se tema, što je kolega Orlić primetio.Ja mislim da je neko, ovo mi liči na onaj povratak u budućnost, ono kad se vratite neko vreme nazad. Izgleda da se neko vratio u decembar 2015. godine, ali nema veze.Želim svima da se zahvalim na konstruktivnoj raspravi, na predlozima, amandmane ćemo neke prihvatiti zato što dobro usmeravaju zakon, te koji se brišu o njima ćemo u ponedeljak.Zahvalan sam svima na konstruktivnoj raspravi i samo mogu da kažem da sve što smo predložili, uradili smo kako bismo popravili stanje, Srbiji omogućili da narednih deset godina nema prodaje poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini građanima EU, odnosno stavili taj vremenski rok za ispunjavanje kumulativnih uslova.Mislim uslova.Mislim da na ovaj način smo najviše uradili što smo mogli u zadatim uslovima.Sve ostale primedbe možemo uzeti u obzir, razgovarali smo o njima, ali moraju svi da znaju da zemlja Srbija nije nešto što menja svoju politiku i kretanje svakih šest minuta. Ovo je ozbiljna država i mora da vodi računa o svojim nacionalnim interesima.Hvala vam i u ponedeljak ili već koji god bude dan o amandmanima. Naravno da ćemo vam biti na raspolaganju.

nadležnih odbora.Hvala vam.